Колеги, подновяваме заседанието. Откривам разискванията по процедурните правила. Заповядайте, господин

Уважаеми народни представители, радвам се, че подновяваме дискусията и дебата във връзка с правилата, които ще са нужни за избора на следващия председател на това Народно събрание. Това, за което мисля, че достигнахме до някакъв първи консенсус, е в тази дискусия да бъдем максимално конструктивни и максимално обективни в правилата, които предлагаме. За „Продължаваме Промяната“ критериите, които са важни да бъдат в правилата за избор, включват предишен опит като председател на Народното събрание

нали? Много е важно, защото този парламент явно ще е и е много фрагментиран, човекът да бъде неконфликтна личност. Това не е нещо, което може да се оцени, но всеки от нас знае, и мисля, че има добро усещане, ако някой е конфликтна личност. И най-важното – да се стремим да се издигнат кандидати, които имат високо обществено доверие. Ако успеем с тези три неща да влезем в дискусията, да бъдем в конструктивен тон, да не си подвикваме, да се уважаваме и да започнем да дискутираме по тези критерии, мисля, че имаме шанс да направим това, което всички очакват от нас извън тази сграда. Последното предложение, което искам да споделя, което дискутирахме и на Председателския съвет, но не знам до каква степен изглеждаше приемливо за партиите, но за нас, мисля, че не е лош мост за прекрачване на тяснопартийните линии, е всяка група да помисли и да предложи един или двама кандидати от друга политическа сила.

рационално, разумно и по различен начин, отколкото подходихме в последните два дни. Така че призовавам да се вслушате в нашето предложение, да чуем Вашите предложения и да продължим дискусията в конструктивен тон, защото

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съвсем спокойно и в конструктивен дух предлаганите критерии. Аз се опасявам, че два от тях не мога да разбера как ще ги измерим. Първо, неконфликтна личност. Политиката е конфликтно поле конфликт на тези, конфликт на политики, конфликт на визии за устройство на държавата, за устройство на обществото и така нататък – един вид, ние всички тук сме някакъв вид конфликтни личности и това е нормално в политиката. Няма нищо по-нормално от това в политиката да има сблъсък. Този сблъсък не знам как се измерва и кой е неконфликтен в цялата история – казвам го съвсем добронамерено. И другото, разбира се, е високо обществено доверие. Аз не знам как точно – кой е прагът, отвъд който трябва да минава общественото доверие – социология ли ще гледаме, какво точно?! Всички сме хора с някакво високо обществено доверие, след като сме тук, след като сме избрани. Нали така? Отново казвам добронамерено, конструктивно: на мен тези критерии ми се струват трудни за постигане. Това е моята реплика. Благодаря.

Аз бях от хората, които настояваха в пленарната зала обсъждането на процедурните правила да започне тогава, когато има съгласие на ръководствата на парламентарните групи съгласие, което очевидно и до този момент не е постигнато категорично, и моля да бъдем извинени от българските граждани, че повече от 30 часа водим един и същ дебат. При всичкото осъзнаване, надявам се, след като по тази тема няма никакво категорично съгласие, което да бъде обективирано под формата на мнозинство, много, много трудно и с много, много компромиси, ако имаме сили да ги постигаме, би се решавало всичко друго. Не бих искала в никакъв случай да звуча назидателно. Това, до което часове наред стигахме в разговорите си, беше, че поне всеки от нас е готов на някакви отстъпки. Да, „Демократична България“ вчера предложи един изход. Ние, макар да съзнавахме, че това не е разпоредба на българската Конституция, показахме подкрепа, поехме подадената ръка за търсене на консенсус, защото считаме, че само търсенето на консенсус може да е в основата на решение. Дори поздравих „Продължаваме Промяната“ тази сутрин, когато за първи път се видяхме на Председателския съвет, за оттеглянето на господин Минчев, защото това също беше отстъпка. След поредния Председателски съвет заявих, че ние оттегляме и нашата номинация, макар духът на парламентаризма да е почти категоричен, че следва партията, събрала най-голямо обществено доверие, да получи поста пръв сред равни. И това очевидно не събра консенсус. На поредния Председателски съвет дори предложихме – аз предложих, да се обединим, ако можем, и да търсим съгласие по други критерии – критерии, лишени от политическа пристрастност, критерии, обективни, критерии, които могат да бъдат оценени извън политическата логика, извън логиката как се формират парламентарни мнозинства, извън логиката на това дали ще се формират парламентарни мнозинства, дали ще се подкрепя правителство, защото парламентът е блокиран втори ден и защото ние създаваме конституционна криза. Първото ми предложение, след като не можем да намерим обективни критерии, тогава, следвайки духа на българската Конституция, доверявайки се на държавниците, които в една много тежка политическа криза също са я приемали, да изберем за председател на българския парламент най-възрастния, като това предложение беше обективирано, че той ще има заместник-председатели и така формално или неформално и със съгласието на всички българският парламент ще може да взема решения. Припомням, че вчера всички говорихме за кризи, говорихме за отговорност, говорихме за мъдрост, говорихме за решения. И това не беше прието категорично като предложение. Второ предложение.

Това също не събра необходимото мнозинство и във формата на Председателския съвет, а очевидно и при гласуването, явно и в пленарната зала. Сега, колеги, сме поставени пак пред същия въпрос: какво правим оттук нататък? Очевидно е, че ние като че ли не си даваме сметка, че повече от 30 часа се въртим в кръг. Хубавото е поне, че вече тонът уточнихме, че ще е далеч по-приличен, ще бъде взаимно уважителен – без грубости, без лични нападки. Това обаче ще ни изведе ли от състоянието, в което отново обсъждаме правилата за избор?! Няма. Защото всеки един от народните представители съгласно българската Конституция може да прави предложения, без изобщо те да са подчинени на критериите, които предложи господин Петков.

който вече има опит, нямаше да бъде избран тогава. Тоест тези критерии не са съвсем съотносими и не могат да бъдат обективни и затова повече от 30 часа ние не можем да стигнем до критерии, които да обективираме в решение. Аз отново заявявам, че последният опит, който трябва да направим, да превъзмогнем политическото и собственото си его, е да мислим за това как ще преодоляваме каквито и да е противоречия помежду си по много, много по-важните въпроси. Вчера председателят Рашидов няколко пъти каза: „Колеги, мислете!“ Колеги, да мислим. Аз предлагам отново да се да се обединим около фигурата на този, който може, макар и макар и формално, да изпълни отчасти изискванията на духа на Конституцията – защо държавниците преди повече от 32 години са казали, че трябва да е най-възрастният. Изхождайки от тезата, че всички, постъпвайки избрани в Народното събрание, може да нямат опит, а най-възрастният поне има житейски опит. Предлагам Ви отново да опитаме това да е единственият критерий, без други, без други субективни критерии. Още веднъж да помислим разумно, всеки да оцени собствената си позиция, защото това, което трябва да направим, е да покажем най-накрая смелост, зрелост и лидерство. В противен случай всички сме ненужни. Благодаря Ви.

аз напълно се присъединявам към тона, който зададохте. Аз смятам, че това най-накрая е тонът, който всички ние трябва да възприемем в Народното събрание – конструктивен, и всеки да може да предлага аргументирано и да отстоява позицията си. Причината ние да предложим правила за избор, промяна в правилата за избор сега е, защото видяхме, за съжаление, че по традиционните правила, които в последните парламенти винаги са били ползвани и които никой в тази зала не промени, парламентът не успя да излъчи председател. седмото народно събрание, макар и не съвсем лесно, успяхме да излъчим председател по същите тези правила. Това, което Конституцията залага, е най-възрастният сред нас да открие едно почетно заседание и на третия час в това почетно заседание парламентът да избере председател, който всички в залата вярват, че има желанието, способен е и може да ръководи залата по начин, така че тя да прави това, което хората очакват от нея, а именно да приема закони, да приема решения и да ръководи като най-висшия орган в държавата живота на всички граждани в републиката. Този парламент, за съжаление, се очертава кратък. Щом по тази позиция не можем да постигнем съгласие, помислете си как ще се търсят мнозинства за правителства и за каквито и да е други по-тежки задачи. В този кратък парламент за нас е важно да има начело на парламента човек, който има опита да го ръководи, така че в малкото време, в което този парламент ще живее, той всъщност да работи ефективно.

Да, това няма как да се запише като критерий в правилата, Вие сама казахте, че това е ограничаващо условие, но нека да го приложим, когато издигаме номинациите. Второто нещо, господин Митов каза: трудно ще се прецени кой е неконфликтен, но според мен може би по-лесно може да се прецени кой е конфликтен, което веднага дисквалифицира мен примерно като кандидат. Не. Така е. Това е истината. Мисля, че имаме достатъчно разум в тази зала да изберем човек, който няма да взривява залата. Всички знаем какво означава това. Затова моят апел към всички тук е: нека може би за краткото съществуване на този парламент да помислим кой е човекът, независимо от партийната принадлежност, който може да направи така, че този парламент да не е просто загубено време, загубено време за България. И този човек трябва да има уменията и познанията, защото за една седмица, две седмици, един месец, знаете, че трудно се натрупва това познание, ние също го знаем, и съвсем различно е да избереш, както ние избрахме господин Минчев като председател в началото на Четиридесет и седмото народно събрание с идеята, че то ще изживее пълния си мандат. Този първоначален процес не е щета за институцията, в съвсем различна ситуация сме в момента, когато това не се вижда на хоризонта. Моят апел към всички в тази зала е: нека да изберем човек, който ще направи този парламент продуктивен. Това е единствената мисъл зад тези два критерия, които ние заложихме. Може да ги приемете, може да ги отхвърлите, но това е нашият апел към Вас. Благодаря.

бяха споделени, е да се направи едно публично обсъждане на всички критерии, възможни правила, подбор на кандидати и така нататък, и така нататък. Нашето предложение, което в крайна сметка и се прие, беше да влезем тук в залата, защото по-публично място от пленарната зала на българското Тъй като е очевидно, че има разделение, което разделение е в резултат на дългогодишни червени, оранжеви, сини и каквито още се сетите линии, очертания, разделящи българското общество, очевидно е, че кандидати, които имат сериозна политическа биография, без значение е дали са конфликтни, или неконфликтни, достатъчно е да бъдат от знаковите политически лица, защото има и такива, които са знакови, без да са задължително конфликтни, трудно биха могли да намерят подкрепа тук в Народното събрание. От друга страна, с оглед на това, че все пак сядаме и говорим, е видно, че има желание поне на думи за постигане на разбирателство, или както обичат доста хора да казват в България, използвайки чуждата дума, консенсус. Ние предложихме друг критерий, критерий, който да изкарва като кандидати за първата позиция в държавата от гледна точка на законодателната власт лица, които нямат политически опит, лица, които дори ако е възможно и да са за първи път в Народното събрание и да нямат биография, която да ги е сблъсквала с политически противници. Тук в залата има хора, които са представители на политически партии – само и единствено такива, няма независими кандидати. Може би един да имаше, щеше да е до някаква степен решение или изход от тази безпрецедентна засега за българската така наречена демокрация криза, но такъв няма. От тази гледна точка решението, което ние предложихме и което ще защитим днес, беше и продължава да бъде да се излъчат лица и кандидати, които най-малкото, което е, на първо питане няма да предизвикват реакция: „Този не!“, а първата реакция да бъде: „Този кой е?“ И това е по-добре, имайки предвид ситуацията, в която се намираме сега в момента. Определено, въпреки че въпросът, който в момента се коментира в обществото, дали парламентът ще работи, или няма да работи, блокиран ли е, или не е блокиран, е много сериозно коментиран, същевременно до голяма степен той не вълнува и чак толкова много българските граждани. Слънцето ще изгрее и утре, без да има избран председател на Народното събрание. И не, няма да ни посрещнат с тояги отвън на улицата или с каквото и да било още друго с оглед на това, че всъщност огромната част от българските граждани очевидно това поискаха като резултат. Такива са резултатите 39% от гласувалите това пожелаха, това получиха. 61% от хората, които пък не отидоха да гласуват, очевидно така или иначе, не се интересуват. С оглед на това нашата задача тук е изключително сериозна. Аз не смятам, и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не смятаме, че човекът, който бъде избран за председател на Народното събрание – едва ли не е лечителят на всички народни болки и болежки, той няма да е панацея и той няма да е човекът, който ще поведе България по светлия път на демократичното развитие, просто ще даде възможност все пак за работа на това Народно събрание. Ако това нещо не се случи обаче, другият вариант е: отиваме на нови избори и в това няма да има нищо страшно, защото, още веднъж ще повторя, с оглед на волята на българските избиратели, или поне на 39% от тях, реалностите в нашата страна са такива и ние не може да се сърдим на никого. Това са пожелали българските избиратели, това са получили, с това работим всички ние тук. Това е народната воля, или още веднъж да повторя, защото винаги трябва да го казваме, волята на 39% от избирателите. За съжаление, другите 61% не знаем какво мислят. Много бързо трябва да се подхожда в тази ситуация, защото има нещо друго, което коментирахме на Председателския съвет. Всички ние в момента получаваме заплати за нещо, което реално не вършим. Получаваме заплати да ковем закони, да приемаме решения. Хората няма да излязат на улицата с тояги, защото, видите ли, няма избран председател на Народното събрание, но ако някой им подшушне, че тези омразни 240 човека, защото нали се сещате, че това е институцията, която събира най-много негативизъм в българското общество, получават заплата, пък нищо не правят по цял ден и само пият кафета в сградата на Народното събрание, ето това вече ще предизвика много сериозни емоции. От тази гледна точка решението, което трябва да вземем, трябва да се вземе бързо. Вижда се, че вече има някакъв по-нормален тон на разговора тук в залата, още по-нормален беше и тонът на Председателския съвет, между другото, съвсем спокоен. Ако не успеем да вземем едно такова решение, ако не успеем да се обединим около лица, които не ни разделят, може да не ни обединяват, но няма и да ни разделят, тогава просто да приключваме тази агония и да отиваме на нови избори. Това е нещото, което трябва да застанем и смело да кажем на хората – и на избирателите, и на тези, които не са отишли да гласуват. Така е най-честно. В този ред на мисли само да довърша, за да кажа и това, което всъщност коментирахме. Тъй като имаше заявено оттегляне вчера на кандидата на „Продължаваме Промяната“, председателските съвети – няколкото, които се свикаха, ГЕРБ казаха, че също оттеглят своя кандидат, ние на свой ред също заявихме, че оттегляме Петър Петров с оглед на това, че той е политическа фигура – въпреки неговия безспорен юридически и професионален, ако щете тук в парламента, опит, той е и заместник-председател на нашата политическа организация и с оглед на това очевидно е, че трудно би могъл да събере тази подкрепа, която ние искаме, но от друга страна, ние имаме достатъчно подготвени юристи в нашата група и един от тях ще предложим, когато дойде моментът за номинацията. Благодаря. господин Хамид вдигна… А, реплика? Само една секунда – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Костадинов, много моля да уточним – използвам възможността за реплика към Вас, че ние в момента ще обсъждаме критерии, а не правила, нали така? Защото, ако променим правилата, много лесно ще стане просто на втори тур с обикновено мнозинство и си имаме председател веднага, тоест ние в момента обсъждаме, нали така, обсъждаме критерии? Тоест да не използваме повече думата правила. Втората ми реплика към Вас е в известна степен и подкрепа за това, което каза госпожа Атанасова преди малко. Вие сте историк и затова искам да Ви върна не преди 32 години за бащите, основатели на тази Конституция, в края на XII век, или XIII, ситуацията горе-долу е сходна. Имаме една игра на тронове тук и какво се случва? Когото и да попитате кой е бил най-виновен от Шишмановци, трудно ще Ви отговори за тогавашната ситуация и за тогавашния край на Втората българска държава, но има нещо поучително, което се е случило. Под някаква форма са си избрали председател турчин и за около 500 години е бил въведен ред. Добър, лош – ред. Така че предложението ми на шега, а може би и доста сериозно, е да помислим сериозно за двата варианта – ДПС да излъчи председател или господин Рашидов да остане като председател, което ще е символен знак, той едва ли ще е деен председател, имаме съвършени заместник-председатели, видяхме ги в действие в сложни ситуации в предишния парламент. Мисля, че това е най-доброто решение, а то ще ни действа исторически отрезвяващо, защото ще ни върне към едни времена, подобни на сегашните.

Прав сте, господин Дилов, обсъждаме критерии, разбира се, и през цялото време говорихме само за критериите, и затова споменах какви според Вас трябва да бъдат те. Но те, критериите, няма как да бъдат записани в правилата, остават си неформални до голяма степен. А иначе, по отношение на това, което коментирахте, малка поправка – не е в края на XII – XIII век, а е в края на XIV век. И безспорно сте прав. Обаче в тази ситуация, в която ние се намираме, ние не сме изпаднали днес, не сме изпаднали вчера. Аз го заявих вчера и сега ще използвам възможността, за да го кажа още веднъж. България агонизира вече повече от 30 години. Ние намаляваме с по един милион души на десетилетие. Само преди две седмици първата новина след изборите беше не какво се е случило на изборите, а че сме намалели с еди-колко си – близо 600, 700, 800 хиляди души, колко села са без нито един човек, който да живее в тях, и така нататък, въпреки че това е стара новина от миналата година, просто НСИ забави обявяването на резултатите с една година. Огромната част от българското общество не вярва, господин Дилов, че България има бъдеще, и това е големият проблем. Огромната част от нашия народ не вярва, че България ще продължи да съществува и след него. Ето това е. И в момента тази агония на българския народ погребва и неговото основно чедо – българската държава. Защото нашата държава е национална и тя е създадена от нас, българите, за нас, българите. Това е нашият национален дом. Обаче когато виждаме как жителите на този дом не се интересуват от това, че покривът ще падне на главите им, това вече е много страшно и трагично. И това не е станало вчера и не е сега, защото не можем да изберем председател на Народното събрание. Не можем да изберем председател на Народното събрание, защото агонизираме вече 30 години, даже ако трябва да сме точни, още от последните години на комунизма, когато започна сривът в старата система. Всъщност това тук в момента не е симптом за нещо ново случващо се, това е финалната фаза на една много тежко протичаща болест. България е болна, българският народ боледува. И сега това, което се случва, изважда на преден план всичко това, което през годините беше до голяма степен замитано под килима. Защото тук, от тази трибуна, пък и от Министерския съвет, такива бодряшки лозунги са се чели, че тук имаш чувството, че си в някаква паралелна реалност. Само че навън да излезеш, дори на криво наредените жълти павета, виждаш, че не е така. Ето защо този въпрос сега тук е много важен и Вие сте прав – ако ние не постигнем съгласие, ние ще задълбочим тази криза. Само че тази криза сега не се е случила вчера или днес, тя е плод на последните 30 години тотална деградация на българската държава. Благодаря.

Ситуацията изглежда като да си играем с огъня, тичайки около една копа сено с кибрита, и да видим кой ще запали кибрита. Уважаеми български граждани, от два дни това, което предлагаме на Вашето внимание, е позор! И не е вярно, че и утре слънцето ще изгрее по същия начин, като че ли не се е случило нищо. Случва се едно огромно нещо за държавата, едно важно нещо за народа. Първо, за държавата. Това, което става от вчера, е най-тежкият удар върху парламентарната република. Това е най-тежкият удар върху парламентарната демокрация и партийната система. вчера не просто избираме Петър, Росен или Иван, ние наливаме масло в огъня на онези, които искат да приключат с парламентарната демокрация и с многопартийната система. И това започва да изглежда като сценарий. Наистина сте прави, не е от днес, а е поне от една година и половина. И това е големият проблем за държавата. Ставаме ли съучастници в този процес на унищожение на парламентарната република и въвеждане на еднолична власт, или намираме разум да се противопоставим и да кажем, че няма по-добра и по-висша форма на управление от парламентарната република в България. Това е големият въпрос. Вторият, не по-малък – за народа. Да, сигурно и утре пак слънцето ще изгрее, но ако няма парламент, няма бюджет, няма увеличение на пенсиите, няма компенсации за тока, няма енергийно бедни. Има растящи цени, има невъзможност на българската парламентарна демокрация елементарно да отговори на тази ситуация и да подкрепи народа си през зимата. Пак казвам, ние не просто избираме една личност, ние решаваме два големи въпроса – ще укрепим ли парламентарната република, или ще я сдадем, и ще преведем ли хората през зимата или, както тук се чу – отиваме на избори? Затова мислете, както каза господин Рашидов. Затова трябва да мислим и сигурно ще стигнем до съгласие за личност, която да е председател на парламента. Ще Ви споделя какво е моето усещане от безкрайните среднощни, сутрешни и ежедневни консултации Като че ли има нагласа за избори и като че ли всеки се пази да надхвърли това усещане за избори и да решим ще имаме ли парламентарна република и подкрепа за народа, или ще хвърлим всичко и ще отидем на избори. Това ми е усещането и ще Ви кажа защо. Ще си позволя само няколко изречения за БСП, защото днес по-голямата ни грижа е какво ще стане с България. Ние много трудно извадихме БСП от етикета „статукво“. Много трудно! И влязохме в съюз с онези партии, които се появиха – по-нови, но започнахме промяната. Ние за тази промяна се борим, много преди „Продължаваме Промяната“ изобщо да си помислят, че ще станат партия, парламентарно представена партия, и Вие го знаете, колеги. Ние автентично и тежко се борим с това седем години. И излязохме от формата на статукво и станахме една от партиите, които наистина искаме промяна. Моето усещане от тези консултации е, че се връща онзи дух на залепяне на партии на статуквото и партии на промяната. Не се вижда в публичните дискусии, но нали си обещахме на Председателския съвет, че тук ще си говорим публично и че искаме народът да знае всичко. Защо не можем да стигнем до съгласие? Защото някой се опитва отново да ни пакетира – Вие сте статукво, Вие сте промяна, БСП, ДПС и ГЕРБ са статукво, ние сме промяна. Уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“ Петков и Василев, работихме заедно, работихме с взаимно уважение много трудно, биха ни заедно, мафията ни би заедно, но това, което чух днес, ние не приемаме. Репликата: „трябва да се видим в зала „Запад“, за да бъде всичко публично и да няма задкулисие, е индиректно обвинение, че ние, всички други официални парламентарни партии, ръководства на партии и председатели на партии, сме се събрали на най-официалното място – в председателския кабинет, и дискутираме на най-важното място – парламентарната зала, нещо задкулисно. Няма да позволим никой по никакъв начин да върне БСП в образ на някакво задкулисие. Вие може да сте тук от една година, но тези хора и много други наши депутати са изстрадали битката със задкулисието, както на Вас сигурно тепърва Ви предстои, и идея си нямате какво означава. И всякакъв опит да се привърже – този е задкулисие, онзи е нов, прогресивен и е промяната, за БСП няма да Ви го дадем. Ето така ще се изправя пред целия български народ и ще кажа: „Ние не сме яли бой шест години от мафията и от задкулисието, за да си позволяваме някой, освен да ни открадне програмата, да ни открадне и образа.“

днес, уважаеми български граждани, на Председателския съвет, тъй като не бих си позволила да го коментирам, имам парламентарна култура, институционална култура, но тъй като вече започна да се разказва какво се е случило, да кажа и аз нашата гледна точка. Днес сутринта или по обяд беше, не помня на коя от срещите, постигнахме крехко съгласие да си оттеглим кандидатите, защото се видя, че никой не получава подкрепа. Няма смисъл да буксуваме и да продължаваме по същия Навън все по-голямо разочарование се трупа от това, което правим тук. И постигнахме някакво крехко съгласие, че ще си оттеглим кандидатите и че може би ще се обединим около принципен въпрос, не около личност, принципно и приемливо най-възрастният, който открива заседанието, да продължи да води, да го изберем, да изберем заместници от всички партии и те да му помагат, да се ротират като заместници, да водят заседанията, да станат екип и да тръгне парламентът, да тръгне бюджетът, да тръгнат компенсациите, да тръгнат парите на хората. Крехко съгласие, което трябваше да стиковаме с парламентарните си групи. Аз го направих. Парламентарната група прави този компромис, въпреки че по критериите, описани от двамата колеги, Кристиан Вигенин отговаря и на трите – и е бил заместник-председател, и е обществено уважавана личност, и е диалогичен с всички Вас. Та, постигайки това крехко съгласие, ние правим разумен компромис. Ние с Вежди Рашидов имаме толкова тежки битки – партийни, лични, какво ли не ме е наричал в онези години, предишни, но днес въпросът е по-голям ще има ли парламентарна република, ще го повтарям 10 пъти в тази реч, и ще има ли грижа за хората. На последния вече Председателски съвет, преди 15 минути, това крехко съгласие се разпадна да се обединим около най-възрастния, да изберем заместници от всички ни и тези заместници да са равнопоставени. Тоест всяка парламентарна група да има своя глас в ръководството на парламента. Това се разпадна преди 15 минути поради различни претенции, тях вече няма да разказвам. Затова в такъв случай към този момент не оттеглям кандидатурата на Кристиан Вигенин. Той отговаря на критериите на колегите, нека да обсъдим критериите. Ако стигнем до нещо друго в залата, ако намерим обединяваща кандидатура, ако се върнем към подкрепата на Вежди Рашидов – добре, но стига сме си играли на кукли и дай си ми куклите, ето си ти... така, да не продължавам. Извинете ме, но множко станаха днес срещите и разговорите и непостоянните позиции. А бе, в тази политика пък, като кажеш веднъж нещо, като го кажеш сутринта, ами, повтори го на обяд и след обяд. Не боли, като кажеш едно нещо сутринта, да го държиш до вечерта на тази позиция. Уверявам Ви, не боли. Но не, цял ден ето така. Така че обобщавам и приключвам. Ние подкрепяме първоначалния вариант да се обединим около най-възрастния, заместници, ротационен принцип за тях и да тръгне парламентът с ясни цели – бюджет, подкрепа за хората, закони – социални, ние поставяме социалните на първо място, но да тръгне парламентът. Дали ще има правителство, дали ще има мнозинство, това са други въпроси, но да тръгне парламентът, да приемаме закони. не стигнем до такова съгласие, ще подновя кандидатурата на Кристиан Вигенин и ще я подложим на гласуване. И нека да се види, особено тези, които предложиха, подкрепят ли човек, който е заместник-председател, с обществено доверие и консенсусен и диалогичен, за тази зала. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Нинова, много бърза реплика. Искам, първо, да поздравя – вече чухме няколко изказвания на различните политически партии. Аз съм идвал в тази сграда като министър-председател и бях тук на не едно и две заседания, на не едно за пръв път виждам едно нормално говорене, една култура на изслушване и това, ако успеем да го направим, да го задържим, мисля, че ще бъде един от големите успехи на това Народно събрание. Второто нещо, което искам да кажа – идеята за прозрачност и да си казваме нещата с нормален тон, дори и да не сме съгласни, погледите на всички наши избиратели, е най-нормалното, най демократичното и най-правилното нещо, от което също не трябва да се притесняваме. Така че вече имаме няколко предложения като възможни критерии. Аз предлагам всяко едно изказване, ако има такова, да продължи с реални критерии и предложения и да предложим, може би да вземем някакво време и всеки от нас да направи своето предложение, и да вървим напред към гласуване. Искам обаче да подчертая колко би било добре, независимо от дебата, независимо колко са важни проблемите, да можем да държим този тон. Повярвайте ни, показваме нова политическа култура в България и това е промяна. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Петков, приемам това като самокритика или самооценка, защото тази зала знае, че най-острият, агресивен и обиден тон сте си държали Вие и ГЕРБ. Едва ли можете да отправите към нас искане за добър и коректен тон и да кажете: „Добре, че го постигнахме!“ Ще Ви припомня времето, в което ние бяхме най диалогичните, бяхме най-консенсусните, включително и в правителството винаги сме държали добрия тон. Винаги сме търсили разбиране между партиите, в правителството, когато имаше противоречия. Някой път успявахме, някой – не, но ние, „БСП за България“, никога не сме държали в тези, последните парламенти, откакто Вие сте тук, агресивен тон и да не си говорим нормално. Ние сме такива и ще продължим по същия начин. Много е хубаво, че ще водим този разговор прозрачно и тук. Но, уважаеми колеги, какво като го водим, ако няма резултат? Ако още четири часа прозрачно и пред камерите, и пред българския народ си говорим с добър тон? Браво, една стъпка напред! И какво от това, ако в 19,00 ч. нямаме резултат и отново прекъснем заседанието, и отново утре се съберем на четири председателски съвета и на още една дискусия в залата с добър тон? Резултатът ще е същият. Тридневен пореден удар върху парламентарната демокрация, държавността, правовата държава и институционалността в България и тридневно огромно разочарование за българския народ.

вчера при откриването на Четиридесет и осмото народно събрание всяка една от парламентарните групи направи своята откриваща реч. В тази реч, представлявайки Коалиция „Български възход“, аз казах едно от основните ни послания, че ние сме тук да търсим решения, решения в интерес на българските граждани, без да ги делим на такива – гласували или негласували, в интерес на всички български граждани. Решението, което от вчера не можем да вземем за това кой да ръководи парламента и оттам функционирането на парламентарната република, е показателно, че консенсусът или съгласието в тази зала се получава трудно. Но нека да споделя и моите наблюдения от участието ми в няколко председателски съвета. Моето наблюдение е следното: първо, в тези съвети, които вече бяха няколко, се получиха – да го кажем, наченките на смислен диалог. Или просто диалог. След това – това, което беше споменато също, и добрият тон от тази трибуна, също беше коментирано. Да кажем, че това беше първото малко съгласие, което беше постигнато, че от тази трибуна трябва да говорим с добър тон и конструктивно. В същото време този конструктивизъм като че ли липсва в тези предложения, които чуваме в момента. В момента не е много ясно какво искаме да дискутираме – правилата, критериите или искаме да направим избор на председател на Народното събрание. Защото в крайна сметка вече няколко пъти беше казано, че в продължение на тези 30+ часа ние не можем да намерим ключа към тази врата. Направихме и няколко опита – ако не ме лъже паметта, три пъти направихме процедура по гласуване, безрезултатно. Колко още да продължаваме в този дух? Колко още да търсим процедура в процедурата? Говорихме на тези председателски съвети да не се фокусираме върху процедурата, да не се фокусираме върху политиката. Ами, имаме ли прагматично решение? Едното предложение беше да изберем, тоест не да изберем, а да гласуваме, да обсъдим и да гласуваме кандидатурата на господин Рашидов. Подобно беше и предложението в края на вчерашния календарен ден. Нека да се обединим върху една кандидатура, да дебатираме плюсовете и минусите и да гласуваме. В противен случай излиза, че малко намалихме тона, но продължаваме същия разговор от вчера. Този разговор до момента не е продуктивен. Ако не го променим, има ли шанс да излезем с решение до края на днешния календарен ден? Това ми е въпросът. И понеже целият този конструктивизъм като че ли липсва, аз трябва да си призная, че като нова парламентарна група и хора с немного опит, имаше колеги от групата, които още във вчерашния ден ми казаха: „По-добре да не участваме в това. По-добре да не участваме в дебатите за критерии, за правила и да не гласуваме, докато не е ясно, че има съгласие.“ Аз тогава настоях все пак да се опитаме да намерим добрия тон, да се опитаме да участваме в усилията за диалог, в усилията на търсене на съгласие. Но към този момент по-скоро вече се присъединявам към мненията на моите колеги и смятам, че участието на Коалиция „Български възход“ в последващи дебати за критерии, за правила е безпредметно. Ако има консенсус, ако има решение, ние сме готови да участваме в това, но решение, което означава работещ парламент, който ще се опита да състави,

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Янев! Вчера си мислех да Ви го кажа, но днес вече ще Ви го кажа, тъй като сте за първи път в пленарната зала, парламентарната група, и от вчера се опитвате как да тръгнете, за да не участвате в гласуването за избор на председател – поне останах с такова впечатление. Вие винаги казвате, че търсите решение и че искате да предложите решение, и че сте зад вземане на решение. В тази зала, на тези пултове, които са ни инсталирали, се гласува със „за“, „против“ и „въздържал се“ и за да се вземе решение, трябва да се гласува „за“. С гласуване „въздържал се“ няма как да се вземе решение. Трябват 121 гласа „за“. Вчера дневният ред и съдбата ни даде възможност седем пъти да го направим. Вие седем пъти гласувахте „въздържал се“. Единствената ни задача на днешното заседание, продължаващо от вчера, е да изберем председател. Единственото решение, което трябваше да вземем вчера и днес, е да изберем председател, след което заместник-председатели. Тоест единственото решение, което трябва да вземе това Народно събрание на това заседание, е да избере председател, но то трябва да стане с гласуване. С приказки от тази трибуна, с председателски съвети в председателския кабинет, със срещи някъде другаде – няма как да стане, става с гласуване „за“ или „против“. С „въздържал се“ не става! А за да има решение, трябва да има 121 „за“. И когато всеки от нас се разсърди и гласува „въздържал се“ – няма как да има председател. Съответно това, за което сте дошли – Вашата парламентарна група и Вие да предлагате решение на българските граждани, Вие няма как да го направите. И Ви призовавам да останете в залата и да видите двата бутона – „против“ и „за“, залата и да видите двата бутона – „против“ и „за“, защото можете да бъдете и „против“, но да участвате в дискусията, да участвате в гласуването, да участвате в решението. И

Аз, първо, да благодаря за информативното обяснение на това какво се прави в залата и как се гласува. Благодаря, задължен съм! Все пак мога да мотивирам защо гласувахме „въздържал се“. Затова, защото във вчерашния ден, припомнете ми в един момент дали е имало, макар и намек за някакво съгласие, а не си вървяхме по тези червени линии, или каквито искате в цвят, които бяха очертавани по време на цялата предизборна кампания и които продължиха да се говорят и след 2 октомври. В тази връзка, тук не говоря за математика и възможност в някои от гласуванията да се получи чисто математическо решение. Тук говоря за дебата, който беше проведен, посланията, които бяха отправени, и възможностите за съгласие. Затова и в края на вчерашния календарен ден казах: нека да се обединим около една кандидатура, която и да е тя, от която и да е парламентарна група, сила, или от който и да е от 240-те присъстващи тук в залата! Така че продължавам да го твърдя. И с пълно разбиране на това, което казвам, ако продължим да стоим в залата и продължим да гласуваме „въздържал се“, това е и

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Като човек, участващ дълго време в политическия живот, искам да Ви кажа, че това, което се случва тези два дни, не се случва за първи път в българския парламент. 1990 г. след избора на Велико народно събрание

демократичните сили настоявахме председателят на парламента да бъде избран от СДС, защото победилата с малко БКП – няколко месеца преди това прекръстила се в БСП, формираше правителство. Моля Ви, не ме прекъсвайте. Ако искате, вземете реплика. Не се постигна съгласие от гледна точка на предлаганите партийни кандидатури от страна на БСП и беше предложен академик Николай Тодоров. Тогава след избора на господин Тодоров изгря звездата на заместник-председателя господин Гиньо Ганев – човека парламент. С това какво казвам? Казвам, че консенсусната личност в сегашния парламент – уважаваният от мен господин Вежди Рашидов, със своите заместници, може да свърши това, което свърши навремето академик Николай Тодоров. Имайте предвид, че тогавашното Велико народно събрание работи около година и три-четири месеца. Смятам, че това е доброто решение, което предлага ГЕРБ-СДС.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Също искам да се присъединя към поздравленията към всички участници в Председателския съвет. Тонът беше повече от добър. Разумът, който се прояви, също. Това, че не стигнахме до пълен консенсус и пълно разбирателство, мисля, че е нормално. Не може при тази конфронтация последните години от първия ден всички участници от всички партии да си стиснем ръцете и да постигнем консенсус. Тук се каза, че беше направена първата крачка, но тази крачка е огромна. Тази крачка направи така, че да започнем да си говорим като големи, разумни хора – това, което очакват българските граждани от нас. Сякаш тази криза, този дълбок проблем, в първия ни работен ден трябваше да дойде именно сега, защото така не можеше да продължава. Тази криза сякаш ни помогна да открием другото си аз. Всички да се погледнем и да видим, че проблемите на гражданите чакат отвън и всяко лутане в такива проблеми отлага решаването на проблемите на българските граждани.

Да, първата и втората политическа сила заявиха на Председателския съвет, че оттеглят своите кандидатури. Ние и там, и сега заявяваме, че поддържаме и заставаме зад кандидатурата на господин Йордан Цонев, предложена по-рано. Трябва ни човек с огромен и житейски, и парламентарен опит. Хилядите часове, прекарани в това Народно събрание – повече от 20 години, стотиците законопроекти, преговорите с различни политически сили през различно политическо време, диалогичността, умението да води разговори с всички политически сили, мисля, че е от огромно значение председателят, който ще изберем, да може да овладее политическите страсти, емоцията и да запази този добър тон, от който всички се нуждаем и който декларираме, че оттук нататък ще спазваме. Затова се обръщам към всички народни представители да не гледат на номинацията на господин Йордан Цонев като на тяснопартийна кандидатура, а като на предложение на човек, който ще може да изведе всички ни от тази криза и който с опита си ще съумее да намери добрия тон в този парламент. За да не излизам пак да правя кандидатурата, формално правя и кандидатурата на господин Цонев за председател на Народното събрание. Благодаря. ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ Колеги, други, ако не искат думата, тъй като моето име вече циркулира по някакъв начин, но нека това да стане след господин Росен Желязков, който иска думата – заповядайте. После ще кажа и Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, много е хубаво, че тоналността спадна. Някак си започнахме да говорим една октава по-ниско, малко по бавно. да се върнем на същината на този разговор, а същината е предлагаме ли формално критерии, или вървим в посока номинации. Ако вървим в посока номинации, по правила ли ще ги правим – по същите правила, по които бяхме досега, или ще приемаме нови правила, в които нови правила ще имаме критерии? Ако това ще го правим, трябва да има формален проект на решение. Някой трябва да го внесе този проект за решение. Въпросът е, че ако в този проект за решение има критерии, те трябва да бъдат конституционосъобразни, съобразявайки се с правото на всеки един от народните представители да бъде номиниран или да вземе участие в гласуването със своята пасивна роля като участник, който може да бъде избран. В противен случай тези правила по критериите, които са посочени или са предложени – поне на този етап имаме един критерий, те бяха три – това ще бъдат критерии за избор на един от: господин Атанасов, госпожа Кирова, господин Ганев, господин Минчев, господин Иванов, госпожа Налбант, господин Вигенин, без право на избор на представител от „Български възход“ и без право на избор от

съобразно своите критерии. Оттук нататък е въпросът по какъв начин ще правим оценка на субективните критерии? По десетобална система, по усещане, с вдигане на ръка или с някаква друга оценка. Всъщност сме изправени в ситуацията, в която без избор на председател парламентът не може да заработи. Най-важното в тази причинно-следствена връзка е, че не могат да бъдат формирани парламентарните групи, чийто представител на първата трябва да получи мандат, тоест без председател нямаме решение за парламентарни групи. Няма представители или определен от парламентарната група кандидат, който да получи мандат, тоест без избор на председател не може да започне конституционната процедура. Без избор на председател няма как да не свърши тази процедура, за да се разпусне този парламент, и да отидем на избори. Тоест без избор на председател ние дори на избори не може да идем. Единственото нещо, което можем да правим, и тук ще повторя това, което каза господин Костадинов – без избор на председател единствено имаме задължението да получаваме заплати. Това е ситуацията. Благодаря Ви.

господин Председател, уважаеми колеги! Искам да репликирам господин Желязков. Това, което предложихме от „Продължаваме Промяната“, е всъщност началото на един процес с предложение за критерии. Ние не сме казали, че тези критерии трябва да се приемат. За съжаление, не чухме от никого от изказващите се да предложите други критерии. Идеята е да можем да се обединим около процеси и критерии и да видим кои хора отговарят на този процес и критерии, и цялата зала да подкрепим тази кандидатура, която да отпуши това задръстване. Така че ние сме направили първата крачка, като сме предложили конкретните критерии, очаквахме от всички партии – излизат партиите и предлагат кандидатите си. Преди да предложим кандидатите си, нека се обединим около процес от критерии. Предложете и Вие критерии. Да чуем, да кажем – ето „Продължаваме Промяната“, ние казахме тези критерии. Вие изчетохте кой отговаря на нашите критерии. Може да кажете – може би много стесняваме кръга. Нека да го увеличим. Предложете критерии, предложете процес, за да може да се обединим и да изберем някоя – не да излезем и да критикуваме. Да критикуваме е лесно. Благодаря. Господин Председател, в тона на конструктивния разговор ще припомня, че освен нещата, които предложиха от „Продължаваме Промяната“, които реално няма как да включим, ние предложихме конкретни критерии. Всяка една от парламентарно представените партии, които бяха направили номинации, да направят крачка назад, да оттеглят абсолютно всяка една от тях номинациите си. Респективно, ако има желание от парламентарните групи, всеки да направи номинация на човек, който не е толкова публичен, не е конфликтен, не е влизал в спорове с когото и да е било, да е юрист и да е човек, който може да намери консенсус с всеки един – ясни и точни критерии. Във всяка една от групите има такива хора. Във всяка една от групите има такива хора. Няма дискриминация, няма конфликт с Конституцията и по какъвто и да било начин няма да накърним никой да номинира когото и да е било. Мисля, че точно така можем да намерим консенсусна личност, която да застане на най-високата трибуна в републиката, и да може да намерим пресечна точка с абсолютно всеки и всяка една група. Така че има критерии, които освен тези, предложени от групата на „Продължаваме Промяната“, които реално не можем да вкараме, тъй като не отговарят на Конституцията.

Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Ананиев, господин Ганев, това, което казах, е, че ние нямаме предложение за процедурни правила. Ако имаме предложения за процедурни правила, в тях може да предложим критерии, но ние в момента обсъждаме варианти за критерии, без да предлагаме процедурни правила, а имаме очакването до края на деня да проведем и избор. Моето изказване беше насочено към това, че преди да сме спазили формата за взимане на решения, вече предлагаме номинации, а ние трябва да се обединим около това ще имаме ли критерии, или ще оставим да се правят предложения с номинации. Това е темата. В момента какво се предлага? Какво решение трябва да вземе Народното събрание? Кое е формалното решение, на което ние ще трябва да гласуваме „за“, „против“ или „въздържал се“?

Позволявам си да взема думата, за да Ви кажа само едно изречение, понеже говорите за критерии: единственият критерий, на който трябва да отговаря предложеният за председател на Народното събрание, е да е народен представител и нищо друго. Благодаря Ви. ВРЕМЕНЕН

Правя реплика, за да се съглася с генерал Атанасов. Всъщност единственият критерий е записан в чл. 65 на Конституцията и той е, народният представител трябва да е навършил 21 години. Всички тук имат навършени 21 години, значи всеки народен представител има право да бъде избран. Не може да има критерии, защото те биха били дискриминационни и в нарушение на Конституцията.

Здравейте, колеги! Извинявам се, че вземам думата за втори път в рамките на дебата, но може би е добре да поясним какво имахме предвид. Ние сме наясно с конституционните критерии член на тази камара, над 21 години. Няма как да запишем нещо друго в правилата, господин Желязков, това трябва да остане така, иначе решението ще е противоконституционно. Видяхме обаче, че този критерий, за съжаление, се оказа недостатъчен, за да може парламентът да излъчи фигура, която да събере над 50% от гласовете на хората в залата. Ето защо това, което от ВЪЗРАЖДАНЕ, това, което ние предлагаме, не са формални критерии за изключване или подбор. Това по-скоро е дискусия, за да може, когато парламентарните групи решат да издигат кандидати, ако постигнем, нека да го кажем така: вербално съгласие, че тези неща са смислени, може би едните или другите са по-смислени, да издигнем кандидати, които да отговарят на тези критерии, а не формално някой да каже: кандидатът хикс не отговаря, затова е недопустим за гласуване. Това е в опит да се търси в рамките на диалога диалога решение, което по някакъв по-обективен критерий може би да разшири набора от хора, които оглеждаме, така да се каже, или които партиите оглеждат вътре. Знаете, че ние имахме предложение даже една партийна група да не излъчва от собствените си редици, а да предлага от другите партийни групи. Очевидно няма съгласие за този подход, но идеята е да да разширим може би набора на лицата, които гледаме, така че да намерим някого, около когото да започнем да се обединяваме и той да бъде избран.

критерият, който от ВЪЗРАЖДАНЕ предлагат – човекът да не е ярка политическа личност, на мен лично ми се струва сравнително разумен критерий. Защото това донякъде е в унисон с критерия, който ние предложихме – да не е човек, който поляризира залата

Може би това е духът на дискусията, която искаме да провокираме. Ако смятаме, че тя е непродуктивна, винаги можем да я прекратим, но смятаме, че единственият начин да тръгнем към някакво решение е да се проведе такъв тип дискусия. Благодаря Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Василев, в рамките на добрия тон ще кажа, че вероятно сте имали предвид мен, като говорите за безконфликтност на кандидата. Аз наистина съвсем добронамерено, по-скоро бих искал, и не към Вас само, а изобщо към цялата зала, да кажа според мен какъв е проблемът. Ние не можем да изберем председател не защото в тази зала няма подходящи хора. Сигурен съм, че във всяка партия има не един човек, който вероятно би бил подходящ и би паснал на председателското място на парламента. Ние не можем да изберем председател на Народното събрание, защото всяка от партиите не може да гласува за кандидат на другата партия практически или ако може да гласува за някой кандидат на друга партия, той е неин някакъв съюзник, но така или иначе няма мнозинство за председател. Това е политически проблем, той не е проблем на това на какви качества да отговаря председателят. По-скоро ние не търсим вече най-подходящия кандидат, ние търсим избираемия кандидат – този, който може да бъде избран, а не този, който е най-подходящ за тази позиция. И тук няма нужда от критерии, това е политически разговор. Имаше предложение от „Демократична България“ да минем към някакъв технически критерий от типа кой е най-възрастен, най-млад и така нататък, понеже това е обективен критерий. Той не е субективен, като кой е по-конфликтен, кой е по-малко конфликтен – там няма как да се прецени това. Сега, не знам какво става с това предложение, то беше в рамките на разумното в много сложната и тежка ситуация, до която сме се докарали – да не можем да изберем председател. Това техническо решение дава възможност да се отпуши процедурата на парламента, той да започне да работи, доколкото е възможно, и да продължим напред. Всичко останало ще ни върне в политическия разговор – Вие ще предложите господин Минчев, а пък ние ще кажем: и господин Желязков не е конфликтен човек, и той е подходящ, и той е юрист, и така И както се казва, ще бъдем и прави – и Вие, и ние вероятно. Затова предлагам да се концентрираме върху задачата. Ако ще говорим за критерии, дори неформални и не само – мисля да не изпадаме във формалности, но дори да са неформални, те да водят към решаване на тази задача. Не знам защо, не съм бил на Председателския съвет, не знам защо в крайна сметка са отхвърлени тези технически критерии за председател. Аз, между другото, съм твърдо убеден, че те са по-добрите в момента, защото имайте предвид, че ако в този парламент се създаде някакво мнозинство, колкото и това да изглежда невероятно в момента, то би могло да преразгледа дори председателското място. Ако не се създаде, така или иначе това ще бъде един кратък период и ще отидем отново на избори. В този смисъл за мен полагането на някакъв технически критерий, в който няма нищо субективно, а всичко е обективно, както се казва, на височина ли ще бъде, на нещо друго ли, ще даде възможност на всички политически сили да гласуват за този човек. Защото ще кажат: „Ние гласуваме, понеже това е обективен критерий.“ Никой от нас не може да си позволи нито от нас да гласува за кандидат на „Продължаваме Промяната“, нито на „Продължаваме Промяната“ да гласуват за нас, пък това важи и за всички останали партии, просто защото така сме се поставили. И ни трябва нещо, което да ни отлепи от тази ситуация на блокаж и да мислим. Може да не са тези критерии, които са се разбрали, но със сигурност, според мен, трябва да има технически критерий, който да каже: „Аз не съм гласувал за кандидат на „Продължаваме Промяната“, а съм гласувал за еди-си кой, защото той е по-висок от останалите“ например или е пък най-нисък. Нещо, с което да може парламентът да излезе от тази ситуация. Аз не мисля за този тип критерий – всичко това го говоря например, не предлагам това да бъдат критериите, има достатъчно възможности, но да се върви в тази посока. Защото всичко друго ще върне разговора в началната фаза: защо Вие, а не ние. Друг е въпросът и имайте предвид, че това, което се случва в момента, е най-малкото, което ни очаква. Оттук нататък ни очакват още по-сложни казуси и затова е добре този да го решим разумно. Хубаво е, че успокоихме топката днес, да продължим в този дух и дай боже, дори в рамките на днешния ден да имаме някакъв избор. Благодаря Ви.

партия или коалиция в парламента не се каза нито една дума персонално срещу човека, който е предложен, издигнат, номиниран от своята парламентарна група. Това за мен е много добър сигнал и към българските граждани. Мисля, че отправихме добро послание, не се персонализираме. Наистина има напрежение между политическите партии и сили и мисля, че точно парламентът е мястото, където от тази трибуна, в комисии да спорим, да водим диалог и да стигаме до решения. Но за да заработи институцията, трябва да формализираме една личност, която да получи подкрепата на залата, в условията на Конституцията да получи съответната бройка подкрепа народни представители, за да заработим по дневния ред на обществото и гражданите и съответно по нашия парламентарен дневен ред. Ако говорим за консенсус, защото два дни много пъти се използва думата консенсус от тази трибуна, колеги, консенсус Световната търговска организация е прието начин на дебат и достигане до съгласие при отчитане на най-малко негативни коментари по отношение на дадена тема или личност. Ако говорим в тази плоскост, няколко пъти осъществихме гласувания и най-малко негативни гласове отчете нашата кандидатура, но виждате, че в духа на диалогичността и да продължим диалога, защото събраните гласове не отговаряха на конституционното изискване. Дотук добре, значи загърбваме тази тема за консенсуса, защото консенсусна излизаше нашата кандидатура. Вие предлагате днес, имате право абсолютно и да го дискутираме, само че както подчерта и преждеговорившият колега, това са фактори, които може би не могат да решат проблема и не може да се излезе от това персонализиране – кой да е точно кандидатът. Докато има изискване на Конституцията за възраст, което се отчете, кой може да бъде кандидат за народен представител, Конституцията има изричност в това, че трябва да е български гражданин, над 21 години, има също така и условие кой открива Народното събрание – най-възрастният сред нас. На това условие отговаря господин Рашидов, който все още заема мястото на председателстващ. Голяма част от политическите сили и формации в пленарната зала подкрепят тезата, че тази фигура – човекът с най-голям житейски опит сред нас, може да продължи да бъде председател на Народното събрание. И тук не изключвам обаче последващото – след това знаете, колеги, че всяка парламентарно че всяка парламентарно представена сила или коалиция номинира и избираме заместник-председатели на Народното събрание. Този парламент има седем формации, тоест седем заместник-председатели на Народното събрание. И докато се въртим, опитвайки се да вкараме субективен фактор за избор, което само ще удължи и задълбочи водения дебат, за мен, трудно ще излезем с единна фигура. Затова аз лично подкрепям голямата част от парламентарните групи и колегите, които предложиха, че може би това, което сте обсъждали на Председателския съвет – аз не съм присъствал, е да бъде издигната и да бъде подкрепена от всички парламентарни групи групи кандидатурата на най-възрастния. Аз няма да коментирам факторите, които предлагате Вие като субективни за избор на фигура, защото, пак казвам, че с това ще дойдем на ниво да персонализираме този човек какви качества има и този какви няма. Субективно няма да постигнем широка подкрепа и няма да дадем отговор на това кога и как ще стартира работата на Народното събрание. За мен, естествено, е важно да имаме председател на Народното събрание, но след това не трябва да изключим възможността всяка парламентарно представена група да излъчи свой заместник-председател, който със сигурност ще участва в ръководството на Събранието, и ние ще почнем да отговаряме вече на важните теми. За мен, всяко друго лутане

Вие въведохте освен критериите и едно предложение, което беше: всяка парламентарна група да посочи един или двама от друга парламентарна група, които счита за подходящи. сега искам да съчетаем двете на база критериите, които зададохте. Без да искам да се заяждам, но тъй като имам силен усет за дискриминация, смятам, че те са обективни единствено по силата на дискриминацията, защото в крайна сметка всеки от присъстващите в тази зала има право да бъде избран на този пост. Но ако Вие на база критериите трябва да изберете някой от друга парламентарна група – известно е кои са били колегите, заемали съответно постовете председател и заместник-председатели в Четиридесет моля, отговорете. Отново повтарям, за трети път, базирано на Вашите критерии, кого от останалите парламентарни групи на база трите критерия и на база това да е бил председател или заместник-председател Вие бихте посочили? Благодаря Ви.

Между другото, това, което господин Биков предложи, критериите да са обективни, това може би също е много смислено. Колеги, дайте конкретен пример какво да приложим като обективен критерий? Идеята на тези критерии не е да са дискриминационни, идеята е те да започнат да задават тон за личност, около която ние можем да се обединим, която в същото време може да свърши работата, за която я избираме,

трябва да изберем личност, която може да се справя с тези задължения по най-добрия възможен начин. С оглед и на тази гледна точка подбрахме и критериите, които предложихме – да имат парламентарен опит, да са ръководили тази зала, защото е очевидно, че ще трябва доста бързо да влязат в час. А другите два бяха да не се взривява залата, тоест да е сравнително консенсусна личност,

Конкретните хора, ако се приеме, че това са критериите, според мен разумната следваща стъпка би била всяка от парламентарните групи да отиде, да обсъди и да излъчи парламентарната група номинацията – една или две, която да не е от тяхната парламентарна група. Всеки човек да стане и да каже: „Аз гласувам за Пешо, аз гласувам за Тошо“, ще ни вкара в изходната точка, в която бяхме вчера.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тъй като Тома Биков реферира към неща, които ние предлагахме, да поясня. Ние изхождахме от това, че проблемът не е просто в една или друга личност. В залата има достатъчно хора, които биха могли да свършат работа като председател, даже доста. Въпросът е в политизирането на процеса от гледна точка на неговото използване като критерий, като ориентир за това как се формира политическо мнозинство, което после да стане управляващо. И това е, което блокира партиите при наличието на два сравнително нови факта в българската политическа система. Единият е, че има – това не е ново, много висока поляризация между партиите, но другият е, че има голямо фрагментиране. Тоест много партии, които доскоро биха били средни и малки, дори незабележими, сега минават за големи и средни и от тази гледна точка това затруднява обективно формирането на мнозинство. Този процес, и правилно беше отбелязан в началото на дискусията, ние сме длъжни да се опитаме да разберем дълбоките му основания – политически, социални, институционални, как може да излезем от тях, но наистина въпросът е как може да приведем в действие парламента. И затова ние предложихме няколко варианта на база на идеята за ротация като модел за споделяне на власт. Така че идеята за председателя е такава власт, каквато има, да не е, че е взето окончателно от някаква конфигурация, към която са се присъединили едни и те са част от мнозинство, и това мнозинство вече е политическо мнозинство, а по-скоро да се разхвърля някак властта по начин, който позволява на много политически формации да имат влияние. като това трудно става в една персона, каквито и критерии да се приложат към нея, идеята беше да търсим някакъв по-разпределен модел, предложихме няколко варианта. Другото нещо, което предложихме от сутринта, беше, че трябва да търсим вариант, който да обедини 240 депутати, за да може наистина никой да не бъде в риск и да се каже, че Вие се събрахте с еди-кого си и да бъде атакувано това решение. Аз искам да благодаря на колегите от всички парламентарни групи, затова че те сериозно обсъдиха всички тези предложения и всички тези възможности. В крайна сметка по различни причини не се стигна – поне досега,

Ние се намираме в твърде сложна ситуация и мисля, че сме доста далеч от нормалната парламентарна практика, но така или иначе намирам за напълно нормално това, че до този момент не бяха възприети. И в това няма никаква драма. В крайна сметка, ако на цялото това усилие днес поне имаме един по-нормален тон, за който, да не се лъжем, няма дълго да се закрепи. Тази зала е много неща. Тя в много отношения е малко гладиаторски терен – и няма как да не бъде това, но все пак е хубаво, че днес може да се поздравим с този тон. Смятам, че има някакво движение напред и да видим сега дали в тази атмосфера ще се намерят някои по-добри политически решения и компромиси, които могат да се направят. Това исках да кажа. Благодаря Ви, че обсъдихте нашите предложения. ВРЕМЕНЕН

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Заставам пред Вас като колега и като човек и считам, че имам доста парламентарен опит. Много внимателно слушах изказванията вчера и днес. Искам да споделя нещо, което и в предния парламент бях казал, че докато не намерим мостове между нас, да има диалог и да загърбим политическите си пристрастия, емоции, страсти – и бих използвал една още по-силна дума при някои хора, да кажа, и омраза, докато ние не престанем тук да се делим, защото в момента сме 240 народни представители, представлявайки различни политически партии, и всяка една представляваща своите избиратели, установихме, че е достатъчно значима. Тоест ние научихме един урок от вчера, че делейки се, всички партии, държейки се здраво за своите принципи и идеали и в своите избиратели, ние никога няма да можем да достигнем до някакво съгласие или до някакъв консенсус. Нарочно исках да чуя преждеговорившия Христо Иванов и умишлено взех думата след него. Обръщам се към всички Вас с това, че в днешния ден ние започнахме да говорим на един по-човешки език, започнахме да се гледаме в очите и може би осмисляме онази отговорност, която носим тук в момента за това, което се случва както в нашата държава, така и всичко, което ни заобикаля. Не съм от хората, които ще призовават за разум, за покаяние, тъй като всеки един от нас има глава на раменете, има своята отговорност, когато излезе оттук. Той може да гледа хората в очите, защото аз лично, гледайки хората в очите, прочитам в техните очи онова, те очакват ние нещо да свършим за тях и за бъдещето на нашата страна. За първи път от толкова години насам сме изправени да взимаме исторически важни решения. решения. Обръщам се пак към всички – диалогът и това да се гледаме в очите е най-важното в момента. И това, че всеки един от нас може да изкара някакви негативи във всяка една от нашите партии дори и в личностите, и всеки един човек, който е е застанал тук, има своето минало, има своето бъдеще и може да бъде извадено нещо негативно. Това безспорно ние като политици го владеем. Аз се обръщам към Вас с това, че дори и днес да не вземем решение,

получат подкрепа или договореност и бъде наложено нещо със сила, това няма да обедини хората, които очакват от нас решение. Нещо, наложено със сила, нещо, наложено дори и на инат,

животът на този парламент вероятно ще бъде кратък, но аз искам да си поставите за цел, ако днес не изберем отново председател на Народното събрание, искам да се обърна към Вас и да Ви попитам: избори след два месеца дали биха променили съществено тук седящите в тази зала? Нека визионерски да мислим малко по-напред и да мислим не според нашите лични и партийни

каквито вчера видяхме. Затова вчерашният ден за мен беше изключително полезен и бих казал, че прибързаните решения няма да ни доведат до нищо добро. Смирение. И аз не знам, не съм от хората, които ще дават съвети, особено когато не ми ги искат, но аз пак ще кажа: мисля, че това, което Христо Иванов предложи вчера, и аз доста мислех върху него, това няма да бъде прецедент, включително и в европейските институции. Когато не може да бъде намерено решение, има един принцип на ротация. да има един баланс. Ние трябва да намерим баланс. Баланс може да бъде намерен и в случая да изберем една личност, която да ръководи, която и да е тя, която да има еднакъв авторитет при толкова силно разделен парламент. Това ще бъде много трудно. Затова искам да се обърна към Вас, за да се помисли дали точно да изберем доайена на нашия парламент и да има ротационен принцип – дали ще бъде на месец, на два или както Вие решите, но да има някаква ротация, да има баланс във всички политически сили. за да не Ви отегчавам. Това, че парламентът е фрагментиран, искам оттук да Ви кажа, че той може би ще бъде все по-фрагментиран, че няма да има вече монолитни мнозинства, затова трябва да се научим ние тук да си говорим, да се гледаме в очите. Това, че има по-широко представителство чрез повече партии, не е лошо. Тук беше изтъкнато, че е много фрагментиран. Да, но всеки е получил от хората някакво представителство в тази зала и тук, завършвайки, искам да кажа, че върху нас лежи отговорността да видим дали ние можем да намерим диалог,